seljačke stranke podržat će Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna članka 25. i 26. Konvencije o zaštiti i upravi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera.

Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Zdravko Krmek, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo, dopustite mi da na početku dam uvodno obrazloženje za nacrt Prijedloga zakona o potvrđivanje izmjene i dopune članak 25. i 26. Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera sa nacrtom konačnog prijedloga zakona. Kao što je poznato, Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine poznatija kao Konvencija o vodama je usvojena u u Helsinkiju davne 1992. godine. Također, želim reći da je ova Konvencija o vodama dobila svoju potvrdu u Hrvatskom saboru 1996. godine i time je Republika Hrvatska postala punopravna stranka ove Konvencije. Želim isto tako reći da smo kao Republika Hrvatska odnosno kao stranka Konvencije o vodama 2006. godine isto tako potvrdili i Protokol o vodi i zdravlju. Razlog zašto idemo u ove izmjene i dopune ovih članaka 25. i 26. to što je 2003. godine u Ženevi su stranke Konvencije, uključujući i Republiku Hrvatsku, na prijedlog Vlade Švicarske konfederacije su usvojile ove izmjene i dopune uz uvjet znači da se ovim izmjenama i dopunama da se omogućuje državama izvan regije koja obuhvaća Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za tzv. UN-EC, da isto tako postanu stranke ove Konvencije. Ovdje želimo reći da se unutar ove regije regije postoje i druge konvencije, kao što su Arhuška konvencija, Konvencija o pristupu informacijama, ESPO Konvencija, Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, te isto tako Protokol o građanskoj odgovornosti i naknadi štete prouzročene prekograničnim učincima industrijskih nesreća na prekograničnim vodama. Ovdje želim posebno istaći da mi kao Republika Hrvatska imamo izuzetnu suradnju znači među obalnim država, posebice na prekograničnim vodotocima i međunarodnim jezerima. jezerima. I ovdje bih posebno istakao Savsku komisiju, Dunavsku komisiju i isto tako Međunarodnu komisiju za zaštitu rijeke Dunava. Ovdje bih želio dodati i nešto što je bitno za Republiku Hrvatsku, a to je znači da ovim prihvaćanjem znači ovoga Konačnog prijedloga zakona ćemo omogućiti između ostalog i da se u pravnom smislu riješi pitanje i gornjih horizonata u BiH i to iz razloga zato što BiH nije potpisnica ESPO Konvencije. I u razgovorima koje smo imali preko Komisije za vodno gospodarstvo sa kolegama BiH, oni nisu imali temelj znači da da rade studije utjecaja, odnosno da se vidi kakav je utjecaj određenih aktivnosti na području BiH, a koji ima za svoje posljedice u u drugim zemljama, susjednim zemljama. Kao što je poznato, primjer gornjih horizonata je doveo do toga da se uzimanjem voda sa lijevog zaobalja Neretve cca. 22 kubika u sekundi, je došlo do smanjenja ulaska slatkih voda na područje Jadranskog mora i iz tog razloga je došlo i do prodiranja prodiranja mora uzvodno prema BiH i kao posljedicu smo imali znači zaslanjenje rijeke Neretve, a isto tako i sve ono što je bila posljedica, a to je znači zaslanjenje tla, nemogućnost rada na poljoprivrednim površinama i uništavanje riječne flore i faune. Ovdje bih na samom završetku ovog uvodnog dijela dodao znači da prihvaćanjem ovog Konačnog prijedloga zakona znači sve one zemlje koje nisu članice ovih konvencija koje sam na početku naveo, a posebice ESPO Konvencije koja je bitna za vodno gospodarstvo, više znači neće imati mogućnosti da ne sudjeluju u pitanjima koja su bitna za vodno gospodarstvo. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Mirela Holy. Izvolite.

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna članaka 25. i 26. Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera, s Konačnim prijedlogom zakona koji je Vlada Republike Hrvatske dostavila predsjedniku Hrvatskoga sabora aktom od 15.5.2008. godine uz prijedlog da se predloženi zakon donese po hitnom postupku. Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera usvojena je kako je državni tajnik rekao 1992. godine u Helsinkiu a Hrvatski sabor potvrdio ju je 1996. Republika Hrvatsku ispravu o prihvatu položila je 8. lipnja 1996. Konvencija je stupila na snagu 6.10.1996. godine. Kao stranka Konvencije o vodama Republika Hrvatska potvrdila je i Protokol o vodi i zdravlju uz Konvenciju o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera iz 1992. godine koja je sastavljena u Londonu 1999. koji koji je stupio na snagu 2005. godine. Republika Hrvatska je položila ispravu o prihvatu 2006. godine i za Republiku Hrvatsku protokol je stupio na snagu nakon 90 dana. Podsjetit ću kratko u nastavku izlaganja na sadržaj prihvaćene konvencije. Stranke konvencije znajući da su zaštita i uporaba prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera važni i žurni zadaci čije se učinkovito izvršavanje može postići samo kroz pojačanu suradnju ali i zabrinuti zbog postojanja opasnosti od nepoželjnih posljedica na okoliš gospodarstvo i blagostanje zemalja članica Ekonomske komisije za Europu. Zatim, naglašavajući potrebu za pojačanim nacionalnim i međunarodnim mjerama zaštite morskog okoliša posebno priobalja iz izvora na kopnu te podržavajući već poduzeta nastojanja Vlada zemalja Ekonomske komisije za Europi i podsjećajući na mnoge donijete odgovorne odredbe, deklaracije i povelje vezane uz sprječavanje, kontrolu, smanjenje zagađenja prekograničnih voda i njihovu racionalnu upotrebu, načela i odluke Ekonomske komisije za Europu te naglašavajući da se suradnja među zemljama članicama mora ostvarivati u prvom redu izradom sporazuma među zemljama koje graniče sa istim vodama dogovorili su se o potpisivanju ove konvencije. Znači, o svemu naprijed navedenom vodeći računa uslijedila je konvencija. Opće odredbe ove konvencije obvezuju sve stranke za poduzimanje svih potrebnih mjera za sprječavanje, kontrolu i smanjenje prekograničnih posljedica a posebno zagađenje i kontrolu voda koju uzrokuju prekogranične posljedice. Zatim, da se prekogranične vode koriste u cilju ekološki sigurnog i racionalnog ali i pravednog gospodarenja vodama, zatim na obnovu eko sustava i mjere sprječavanja kontrole zagađenja na izvoru nastanka a u provedbi navedenih mjera stranke se moraju pridržavati slijedećih načela, mjere preventive, načelo zagađivač plaća, gospodariti sa vodama tako da sadašnje generacije ne troše na uštrb budućih generacija već čuvaju za buduće generacije, primijeniti i strože mjere od onih koje su propisane ali i suradnju priobalnih stranaka na ravnopravnoj i recipročnoj osnovi putem dogovora. Konvencija uključuje i obvezu nadzora, razmjene informacija, odgovornosti stranaka za štete i drugo. Drugi dio konvencije sadrži odredbe koje se odnose na priobalne strane a to je dvostrana i mnogostrana suradnja, konzultacije, zajednički nadzor i prosudbe, istraživanje i razvoj, razmjena informacija među priobalnim strankama, uzajamna pomoć i informiranje javnosti. Treći dio konvencije sadrži prijelazne i završne odredbe, pravo glasa i izmjenu konvencije, rješavanje sporova, ratifikaciju, odobravanje i pristupanje. uključujući i Republiku Hrvatsku na sastanku isto spomenutom već od državnog tajnika u Ženevi 2003. godine slijedom prijedloga Vlade Švicarske konfederacije odlukom su usvojile izmjene i dopune članaka 25. i 26. Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera. Izmjene i dopune članaka 25. i 26. konvencije još nisu na snazi nego će stupiti na snagu 90. dana nakon datuma na koji 2/3 stranaka koje su sudjelovale na sastanku stranaka i iste izmjene i dopune konsenzusom prihvatile polože svoje isprave o prihvatu. Stranke konvencije izrazile su čvrsto uvjerenje da suradnja među obalnim državama na prekograničnim vodotocima i međunarodnim jezerima pridonosi miru, sigurnosti i održivom upravljanju vodama. Također drže potrebnim i državama izvan regije koje obuhvaća Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu omogućiti da postanu stranke Konvencije o vodama. Dakle, ovim zakonom potvrđuje se izmjena i dopuna članka 25. i 26. Konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera kako bi ove sukladno članku 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske ali i omogućava da i države izvan regije koju obuhvaća Ekonomska komisija za Europu Ujedinjenih naroda postanu stranke Konvencije o vodama i preuzmu svoj dio odgovornosti za zaštitu voda. Kako bi Republika Hrvatska što prije okončala svoje pravne postupke i sa svoje strane stvorila potrebne pretpostavke za što skorije stupanje na snagu izmjena i dopuna članaka 25. i 26. konvencije ali i zaštitila svoje interese u očuvanju voda klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna članaka 25. i 26. konvencije. Hvala. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani državni tajniče. Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna 25. i 26. Konvencije o vodama kako se ona popularno naziva prijedlog koji će klub HNS-a podržati. Međutim, željeli bismo istaknuti i čitav niz problema s kojima se suočava ovoga časa naše šire okružje i koji će prije ili poslije i nas dočekati bez obzira što mi volimo sebi tepati da je Hrvatska zemlja u kojoj je stanje s vodom, s pitkom vodom relativno dobro. Prije svega, treba reći da malo koji vodotok uopće u Republici Hrvatskoj nije ujedno i prekogranični. Malo je rijeka, malo je jezera na području Republike Hrvatske koje izviru i uviru samo na našem području a zapravo puno je više onih koji su dio širih slivova i nikako nam nije svejedno što se događa i u regiji a što se događa također i u Hrvatskoj. Činjenica je da je voda osnovni element života i da o njenoj kvaliteti ovisi zdravlje ljudi. Činjenica je također da je u proteklih 40 godina Europa povećala potrošnju vode za pet puta. Činjenica je također da smo prema vodi bahati, da se ponašamo kao da je imamo zauvijek, kao da je neiscrpna, kao da je nekvarljiva i kao da je nije moguće zagaditi. Nažalost to nije tako. Mnoge zemlje, osobito u Europi, već sada znaju što je to posljedica dugogodišnjega nemara, dugogodišnjega forsiranja teških, zagađujućih industrija, osobito zagađivanja okoliša i zagađivanja vodonosnika, vodospremnika, izvora. Mnoge zemlje južne Europe, posebno muku muče sa količinom pitke vode na otocima, u priobalju, to nije rijedak slučaj niti kod nas. Također jedan od problema zemalja na Mediteranu je salanizacija jezera koja su u široj zoni obale, što ugrožava i poljoprivredu, što ugrožava život ljudi. S druge strane pretjerana upotreba pesticida i različitih nedopuštenih sredstava čak i u zonama zaštite, vodozaštitnim zonama izravno utječe na kvalitetu zdravlja ljudi koji se opskrbljuju tom vodom. Međutim, treba reći da politika koju vodimo u Republici Hrvatskoj često nije sinkronizirana, nije harmonizirana. Podsjetiti ću da smo tek nedavno u Hrvatskome saboru donijeli strategiju riječnoga prometa. Jedan prilično mlitav, bezbojan, nekonkretan dokument koji ničime nije korespondirao sa jednom dugoročnom politikom zaštite voda. Jer što je drugo riječni promet nego jedan od oblika, mogućih oblika zagađenja. Tamo ni riječi nema o tome. Nadalje, želim reći da je posebno teška situacija u savskome slivu, zbog toga što ga dijelimo sa nizom zemalja i što imamo neke planove koji još nisu dorečeni za eksploataciju toga sliva. Ja ću spomenuti jedan slučaj koji se događa relativno blizu nas, a to je pitanje izgradnje hidroelektrana na Savi. Sve što se događa u Savskome slivu, zasigurno zanima i Sloveniju i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, ali isto tako i one koji se nalaze dalje u Dunavskom slivu. Govori se o izgradnji hidroelektrane Drenje i nedavno je svjetlo dana ukazala, vidjela studija utjecaja na okoliš koja je vođena jednim nevjerojatnim zadatkom da istakne samo i isključivo pozitivne efekte od moguće gradnje hidroelektrane, odnosno brane kojom bi se praktički zaustavio tok rijeke rijeke podigla razina rijeke Save što bi izravno utjecalo na podizanje razine podzemnih voda u cijelome savskom aluviju kojega poznajemo kao Turopolje. Točno je, čitav je niz pozitivnih efekata, od gospodarskih, od toga da se oživljavaju zamrli vodotoci, da se kanali, sustav kanala koje Hrvatske vode su dužne održavati, a ne održavaju ih već desetljećima, da se konačno stave u funkciju. Ali zaboravljeno je nešto vrlo važno. Na tom području deset je naselja u kojima najmanje 80% kućanstava imaju nepropisno sagrađene, dakle, stare septičke jame. One su propusnoga karaktera a razina podzemnih voda digla bi se na pojedinim točkama te zone, gotovo na pola metra ispod zemlje. Znademo li da bi došlo do miješanja podzemnih voda sa fekalnom vodom, onda morate znati da je ugrožen najveći pitki vodonosnik u Hrvatskoj. To je vodonosnik koji se nalazi upravo ispod tog područja i na kojemu se gradi veliko vodocrpilište Kosnica-Črnkovec. Također treba reći da se taj problem može riješiti samo i isključivo izgradnjom cjelovitog, kvalitetnog sustava odvodnje, jer je odvodnja i ulaganje u odvodnju jedini dugoročni efikasni način čuvanja pitke vode u Hrvatskoj. Nadalje, studija prešućuje da su postojeći sustavi vodoopskrbe propusni, nije to jedini kraj u Hrvatskoj u kojemu sustav vodoopskrbe ispušta iz cijevi i po 40% vode. Nadalje, prešućuje se da će podizanje razine podzemnih voda uništiti sve oblike poljoprivrede koje nisu ratarske kulture, vi znadete da voćke ne trpe pitku vodu. Znadete također da se može dogoditi da se unište neke biljne vrste koje tamo postoje. Nitko ne kaže kako će se isfinancirati prelaženje na nove sustave poljoprivredne proizvodnje, ekološki prihvatljive i također kompatibilne onome što će se dogoditi. I nadalje, kada već govorimo o Konvenciji o vodama, ne zaboravimo ilegalno šljunčarenje koje je na mnogim mjestima u Republici Hrvatskoj napravilo kratere koji se ilegalno, ponovno pokušavaju sanirati pretvaranjem tih kratera u ilegalna odlagališta otpada. Mnogi od tih kratera napunjeni su smećem, građevinskim materijalom, različitim oblicima otpada koji sadrži i otrovne spojeve i kemikalije i konkretno u ovome slučaju kada se digne razina podzemnih voda uslijed izgradnje Hidroelektrane Drenje, može se dogoditi otapanje svih tih otrova i njihovo procjeđivanje u vodonosnike. Siguran sam da je slična situacija i na nekim drugim mjestima i da ta naša bahatost i tako jedan olako pristup problemu očuvanja voda ne može završiti dobro. Predlažemo da zbog opće jedne situacije, stanja, ne samo u okruženju, nego i konkretno u Hrvatskoj, nadležni saborski odbor održi jednu posebnu tematsku sjednicu o dugoročnoj politici zaštite voda u Hrvatskoj sukladno konvenciji ali s jasnim ciljevima, jasnim kriterijima koji će biti i oštriji od konvencije. A isto tako ne vidimo razloga da nakon jedne takve tematske sjednice odbora o tome ne progovori Hrvatski sabor na svojoj plenarnoj sjednici. **Bebić, U ime Kluba HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjena i dopuna članka 25. i 26. Konvencije o zaštiti i upravi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera. Posebno pozdravljamo što se ova dva članka mijenjaju zbog toga što na taj način se ustvari omogućava i drugim državama izvan regije koje obuhvaća gospodarska komisija UN-a za Europu da postanu članice Konvencije o vodama. I to je po uzoru na neke druge konvencije a nama je to posebno važno zbog naše suradnje i naših susjeda u Bosni i Hercegovini koji nisu ratificirali ESPO konvenciju i tu se vrlo često događaju određene poteškoće posebno kad je riječ o gospodarenju sa rijekom Unom u Sisačko-Moslavačkoj županiji ili kad je riječ o projektima koje oni provode a imaju direktan utjecaj na deltu Neretve. Izuzetno bi bilo važno otvoriti raspravu u okviru svih nadležnih resora o tome da se konačno usklade strateški dokumenti i da se provede revizija programa prostornog uređenja Republike Hrvatske i strategija koja u mnogočemu odudara od drugih strateških dokumenata pa tako imamo s jedne strane situaciju da štitimo naše rijeke a s druge strane da su planirani neki zahvati u prostoru ili hidroelektrane koje će dugoročno narušiti te vodotoke i koje će imati nesagledive posljedice na očuvanje biljnog i životinjskog svijeta. Ali naravno onda i na, na … /Govornik se ne razumije./ … čovjeka na određenom prostoru. Kad je riječ o rijeci Uni mogu reći da je to rijeka koja je na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Da je tu uspostavljena zajednička suradnja sa Unsko-Sanskim kantonom i Sisačko-Moslavačkom županijom koji su zainteresirani da se rijeka Una zaštiti. S naše strane ide inicijativa i očekujemo da Ministarstvo kulture odobri preventivnu zaštitu za rijeku Unu u kategoriji regionalnog parka dok imamo informacije da je federacija BiH se odlučila da će sa svoje strane rijeku Unu proglasiti nacionalnim parkom. Izuzetno je važno zaštititi rijeku Unu zbog toga što ona ima strukturu Plitvičkih jezera, sedrene barijere koje su specifične i posebne, a i zbog toga što se počesto na rijeci Uni posebno posebno sa Bosansko-Hercegovačke strane događaju ilegalna šljunčarenja koja nepovratno uništavaju riječno dno i koja dugoročno nanose ne samo štetu sa aspekta zaštite prirode prirode i zaštite okoliša već i financijsku štetu Republici Hrvatskoj i smatramo u Klubu HSS-a da tu treba pojačati nadzor i da se takvim ilegalnim šljunčarenjima treba stati na kraj. Mi smatramo da su svi uvjeti da se rijeka Una proglasi regionalnim parkom zadovoljeni. To je posebno važno zbog toga što je to područje od posebne državne skrbi gdje se u suradnji sa Bosnom i Hercegovinom mogu pokrenuti zajednički projekti socijalnog i gospodarskog oporavka tog kraja i staviti veći naglasak na razvoj eko poljoprivrede i eko turizma za što je taj kraj Bogom dan. A mogu se dobiti sredstva iz pretpristupnih fondova. Taj projekt je izuzetno važan i zbog toga što još uvijek u dokumentima koje sam spomenula, u Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske nažalost Trgovska gora navedena kao potencijalna lokacija za gradnju odlagališta nuklearnog otpada. Mi u Klubu HSS-a smo već u nekoliko navrata uputili u saborsku proceduru i nadležnim tijelima državne uprave zahtjev da se ta revizija Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske provede i da se Trgovska gora briše iz tog programa. Isto tako tražimo da niti u bilo kojem dijelu Hrvatske takvo odlagalište ne bude ucrtano u prostornim planovima. Da se takvo odlagalište ne gradi zbog toga što Hrvatskoj odlagalište za nuklearni otpad nije potrebno. Također značajno za istaknuti je i pitanje gospodarenja rijekom Murom i rijekom Dravom koje su nedavno dobile preventivnu zaštitu u kategoriji regionalnog parka zbog toga što ih karakterizira visoka razina biološke raznolikosti i one predstavljaju jedan od posljednjih doprirodnih tijekova nizinskih rijeka u Srednjoj Europi. A opet sa druge strane, znači s jedne strane pokušavamo štititi te rijeke zbog njihovih posebnih značaja a s druge strane opet u strateškim prostornim dokumentima vidimo da se tamo planiraju graditi i hidrocentrale oko čega su se i predstavnici Mađarske očitovali odnosno jasno su rekli da se oni ne slažu da se grade hidrocentrale na Muri i na Dravi. A o tom je svoj sud rekla i struka i nevladine udruge. Primjerice iz studije utjecaja na okoliš koja je bila na raspravi vidljivo je da bi regulacija rijeke Drave koštala 154 milijuna kuna, a gradnja višenamjenskog hidrotehničkog sustava 2,6 milijardi milijardi kuna što bi se namaknulo naravno ni manje ni više iz Državnog proračuna odnosno od novca poreznih obaveznika. Istodobno za područje tih planiranih zahvata možemo pronaći informaciju da je u sastavu nacionalne ekološke mreže kao područje od međunarodnog značaja zbog iznimno vrijednih staništa i vrsta koje na njima žive pa će se kao takvo i predložiti da uđe u europsku ekološku mrežu. A i pokrenuta je inicijativa pri UNESCO-u da se proglasi rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav. Mislimo da takve proturječnosti treba riješiti i zbog toga tražimo u ime Kluba HSS-a da se hitno provede revizija programa prostornog uređenja Republike Hrvatske. Danas je više-manje poznato da u svrhu očuvanja ekološkog karaktera nizinskih rijeka je potrebno što više sačuvati mogućnost njihovog meandriranja, odnošenje i taloženje obala i sedimenata te povezivanja sa poplavnim područjem. Što je rijeka više regulirana veća je ekološka nestabilnost sustava što ugrožava naravno i život ljudi. Zbog već izvedenih regulacijskih zahvata na srednjem toku Drave dolazi do erozije njenog dna i ukopavanje rijeke u vlastito korito te slabljenja veze između rijeke i okolnog poplavnog područja što negativno utječe na razine nadzemnih i podzemnih voda te pojavu i trajanje poplava na tom području. Planirani radovi u donjem toku zasigurno će uzrokovati daljnje isušavanje što ugrožava biološku raznolikost i život ljudi zbog negativnog utjecaja na poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, turizam i rekreaciju. Projekt koji nas posebno brine i gdje smatramo da je potrebno formirati i zajedničku prekograničnu komisiju i suradnju je projekt u Bosni i Hercegovini «Gornji horizonti» koji će imati direktan utjecaj na deltu Delta Neretve sadrži najveće, najvrednije ostatke sredozemnih močvara u Republici Hrvatskoj i jedne od malobrojnih takvih područja preostalih u Europi. Ono je područje od međunarodne važnosti koje je uvršteno u … /Govornik se ne razumije./… vlažnih staništa. Isto tako sastavni dio buduće evropske, ekološke mreže, a predviđeno je i kao područje koje će se proglasiti parkom prirode i u tom smislu smatramo da su nužne hitne reakcije i suradnja sa Bosnom i Hercegovinom. Jer projektom gornji horizonti prevele bi se dodatne 2 milijarde kubičnih metara vode u Bileću i slivova Bune, Bunice, Bregave, Krupe, Masline i brojnih drugih vrela u slivu Neretve i Jadranskog mora. Smatramo da se ne bi smjelo nastaviti sa izgradnjom ovog projekta dok se u cijelosti ne sagledaju njegovi utjecaji na deltu Neretve i njene eko sustave dok se ne osigura dosljedna primjena europske europske okvirne direktive o vodama, te direktive o staništima. Realiziranje ovih planova, prevođenje voda u sliv Trebišnjice bi imalo katastrofalne posljedice za Bunu, Bunicu, pa čak umiranje umiranje Bregave, te štete za deltu Neretve, njezine jedinstvene prirodne vrijednosti i brojna nasilja čiji bi prirodni izvori vode presušili. I projekt o kojem smo i nedavno raspravljali u Hrvatskom saboru, projekt kanala Dunav – Sava za koje smo također predložili da se provede jedna šira javna rasprava u koju bi uključili sve stručnjake, jer postoji niz proturječnosti osim što je taj projekt izuzetno skup – 600 milijuna eura. Ljudi koji dolaze iz prirodnih znanosti upozorili su da bi upravo ovim projektom stradale poplavne šume na području Spačve, Bosuta gdje se nalazi 50000 ha najvrednijih hrastovih šuma, a gospodarska vrijednost tih šuma koje bi bile ugrožene kanalom iznosi oko milijardu eura i zbog toga mi u Klubu HSS-a smatramo da je nužno povesti računa o svim ovim argumentima i otvoriti jedan širi dijalog. Svakako je važno istaknuti i to da je Hrvatska po kvaliteti pitke vode na četvrtom mjestu u Europi, da je to zasigurno ovog trenutka naša prednost. Ali da se moramo početi odnositi na drugačiji način prema pitkoj vodi, da trebamo zaštiti izvorišta pitke vode, ali isto tako uložiti i veća sredstva u vodoopskrbu i odvodnju jer još uvijek postoje prostori Hrvatske i one županije koje imaju svega 20 do 30% pokrivenost sa vodoopskrbom, a još uvijek postoje veliki privredni gospodarski subjekti ili hoteli na moru ili ugostiteljski objekti koji nemaju čak ni pročišćivače otpadnih voda. Ukoliko želimo razumno gospodariti sa onim što je naše prirodno bogatstvo onda se moramo i razumno postaviti u tom smislu i klub HSS-a svakako se zalaže da do svakog stanovnika u ovoj dakle To se posebno odnosi na ruralne sredine, ali isto tako da se izgrade sustavi odvodnje jer zasigurno da pitka voda, izuzetno kvalitetna pitka voda kojom Hrvatska obiluje može predstavljati dugoročno našu našu stratešku prednost. Klub zastupnika HSS-a podržat će u svakom slučaju Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjene članaka ove konvencije o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera uz napomenu da bi svakako voljeli da se otvori jedna šira rasprava općenito o gospodarenju vodama, vodotocima i rijekama kada je riječ o aspektu zaštite prirode, ali kad je riječ i o energetici, a posebno da se provede revizija Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske koji je pun proturječnosti. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Zdravko Krmek. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Želim prije svega na početku zahvaliti svima vama koji ste uzeli učešće u raspravi vezano za ovaj nacrt prijedloga No, dopustite mi da se osvrnem sa nekoliko riječi u prvom redu na ovo što je predloženo, a to je da se otvore rasprave na matičnim odborima. Prvo što se tiče pitanja zaštite voda, zaštita od štetnog djelovanja voda. Isto tako i općenito integriranog gospodarenja vodama. Ovdje želim reći da će biti prilike za to jer u vladinoj proceduri je Strategija upravljanja vodama i upravo će to biti znači temelj gdje će se u jednom dokumentu moći detaljno i planirati, utvrditi postojeće stanje, vidjeti isto tako buduće aktivnosti, a posebice u dijelu znači ulaska naše države u Europsku uniju. Ovdje želim istaći znači da u tom dokumentu ćemo moći znači definirati i našu politiku upravljanja vodama, a i ono što je najbitnije od svega znači da vodu koja je naše nacionalno blago trebamo zaštiti na sve sve moguće načine posebice u dijelu zaštite vodnih resursa za koje mislim da se svi slažemo da su bitni za našu budućnost, naša pokoljenja, naša buduća pokoljenja, našu djecu i isto tako evo vas želim još jednom sve pozvati znači da podržite ovaj Konačni prijedlog zakona, te da isto tako pripremimo jednu kvalitetnu raspravu za strategiju upravljanja vodama koja će biti uskoro na vašim klupama. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu.